Hvala lijepo. Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda. - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, predlagatelj Klub zastupnika SDP-a, prvo čitanje P.Z. br.

Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. U ime predlagača gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, državni tajniče. Dozvolite par rečenica samo ukratko o ovom prijedlogu zakona. Pošto smo imali jednu sveobuhvatnu raspravu oko standarda, inflacije, rasta gospodarskog i drugih stvari po prethodnoj točki dnevnog reda. Ja sad neću ponavljati više-manje sve te iste podatke. Ali intencija ovog zakona je vrlo slična kao i u onoj prvoj, a to je podizanje standarda hrvatskih građana, a pogotovo onih koji su najugroženiji, odnosno koji imaju najmanje neto plaće. Ovaj zakon predlaže tri stvari. To su povećanje neoporezive neoporezive osnovice poreznog obveznika sa 1600 na 1900 kuna što bi trenutno isto tako omogućilo rast neto plaća najugroženijim dijelovima postotku najugroženijem dijelu naših zaposlenih, onima sa najmanjim plaćama. Ostale stope bi ostale na istoj razini. Znači, 15, 25, 35 i 45%. Takvo usklađenje sa ovim prethodnim Zakonom o izmjenama Zakona o doprinosima, o obveznim doprinosima bi se ostvario puni efekt odnosno građani sa, odnosno zaposleni sa najmanjim plaćama bi imali veće plaće postotno nego oni sa nešto većim plaćama. Mislim da ne treba pretjerano govoriti o tome da je to nužno napraviti zbog toga šta hrvatski građani teško žive, da postotno trebamo napraviti što više za one koji imaju male plaće i za one kojima je svakodnevno najmanje novca dostupno za njihove svakodnevne potrebe. Ono šta je bitno reći možda će biti određene analize oko toga da ovaj zakon, odnosno Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak alimentira nešto manje sredstava za lokalne jedinice, to nije istina jer ćemo mi vjerojatno u narednom razdoblju predložiti prijedlog zakona o fiskalnoj decentralizaciji gdje će ukupan porez na dohodak ostajati lokalnim lokalnim samoupravama. Kao što vam je poznato prošle godine se to promijenilo i po nekim računicama čak je nešto manje novca ostalo u lokalnim jedinicama u odnosu kada im je ostajalo kompletni, odnosno 30% poreza na dobit. Tako da ta teza da će se izmjenom ove granice sa 1.600,00 na 1.900,00 kuna nešto promijeniti u prihodima lokalnih jedinica nije istina. Drugi dio zakon obuhvaća jednu nepravdu po nama gdje su utvrđene određene porezne olakšice za zdravstvo, odnosno povećanje neoporezivog dijela dohotka za iznose stvarnih troškova zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj za vlastite potrebe, a pod uvjetom da ti izdaci nisu plaćeni iz osnovnog dopunskog ili privatnog Te su porezne olakšice do sada mogli koristiti samo rezidenti za sebe, ali smatramo da je nepravda da nisu mogli koristiti te olakšice za uzdržavane članove svoje obitelji ili svoju uzdržavanu djecu. Tu nepravednu odredbu treba promijeniti na način da se opseg olakšice proširi i za iznos stvarnih troškova za zdravstvene usluge koje su porezni obveznici plaćali za svoju uzdržavanu djecu ili uzdržavane članove uže obitelji. I treća stvar koju smo obuhvatili ovim prijedlogom zakona je potrošnja za obrazovanje koja je po nekim analizama u 2005. godini iznosila samo 528 kuna, odnosno 0,76% u strukturi ukupne osobne potrošnje. Ti su podaci porazni za za zemlju koja temelji svoj razvoj na obrazovanju kao što bi trebala svaka zemlja temeljiti i mi predlažemo uvođenje novih olakšica, tj. novih osnova za povećanje neoporezivog dijela dohotka u smislu da se priznaju troškovi plaćanja poslijediplomskih studija, troškovi plaćanja akreditiranih programa cjeloživotnog učenja, troškovi plaćanja tečajeva stranih jezika i pod 4. troškove plaćanja tečajeva informatičkog obrazovanja. Mislim da vam nije potrebno dodatno obrazlagati zbog čega trebamo stimulirati naše građane da što više ulažu u cjeloživotno obrazovanje jer danas su neki standardi u svijetu da bez osnovnog informatičkog znanja ili znanja barem jednog stranog jezika niste konkurentni na tržištu rada. Najveći problem koji imamo kod nezaposlenih su ljudi koji svoj posao traže u ozbiljnijoj životnoj dobi i moramo stimulirati ih na neki način da ulažu i da im se ta porezna olakšica prizna za ulaganje u svoje cjeloživotno učenje. Na kraju bih rekao da s obzirom da smo priložili prethodni zakon i ovaj zakon je nekakva nadopuna tog zakona, pozvao bih sve zastupnike da podrže ovaj zakon zbog toga šta zbilja je po meni socijalno osjetljiv, odnosno podiže jednu razinu socijalne osjetljivosti u Hrvatskoj i na neki način pomaže onima koji su socijalno najugroženiji, onima koji zarađuju najmanje osobne dohotke u Hrvatskoj. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Boris Matković. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, tvrdnja da je lokalnim jedinicama ostalo manje novca promjenama Zakona o porezu na dohodak iz prošle godine, nije točna. Naime, svi smo ovdje kao zastupnici dobili odgovor Ministarstva financija na zastupničko pitanje sabornika gospodina Zvonimira Mršića. Vidljivo je iz ovoga ovdje da je svaka jedinica lokalne samouprave, svaki grad, svaka općina po županijama vidljivo dobila puno više 2007. u odnosu na 2006. Izvolite ga pogledati.

Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene gospođe i gospodo saborski zastupnici. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji predlaže Klub zastupnika SDP-a predlaže sljedeće promjene. To je povećanje neoporezivog osobnog odbitka sa 1.600,00 kuna na 1.900,00 kuna i onda ujedno i one osobne odbitke za uzdržavane članove. Uvođenje ili proširenje jedne olakšice porezne, a to je za zdravstvene usluge sa poreznog obveznika također i na uzdržavane članove i također uvođenje jednih novih poreznih olakšica, a to je za obrazovne potrebe također i za poreznog obveznika ali i za članove uže obitelji. Prema simulacijama koje su se radile u Ministarstvu financija ova izmjena bi rezultirala sa smanjivanjem prihoda u državnom proračunu a to znamo da je ostao onaj dio koji ide za izravnanje u iznosu od 207 milijuna kuna, za županijski proračun 180 milijuna kuna i za općinske i gradske proračune koji sudjeluju najviše u raspodjeli poreza na dohodak na milijardu i 62 milijuna kuna. Sa primjenom zakona od 1. siječnja 2005. propisan je već veliki broj poreznih olakšica i smatramo da uvođenje novih i proširenje starih poreznih olakšica bi dovelo do dodatnih teškoća i u primjeni poreznih propisa ali i povećavanju troškova ubiranja poreza. Još nešto, a to je da su prihodi od poreza na dohodak već i predviđeni u proračunima jedinica lokalne uprave i samouprave koji su i doneseni i znači sa ovom promjenom dolazilo bi do određenih poteškoća u njihovoj provedbi i manjoj naplati tih prihoda. Osim toga, kao i kod poreza, kao i kod obveznih doprinosa predviđeno je krajem godine usklađivanje i Zakona o porezu na dohodak sa pravnom stečevinom Europske predviđa da i ova razmatranja i ove prijedloge koje moram kazat, mislim da traže ipak i malo detaljniju analizu. I sve zadire u državni proračun i u proračun jedinica lokalne samouprave. Znači da će uzeti u obzir i kod prijedlog izmjena i dopuna i Zakona o porezu na dohodak, a i obveznih doprinosa znači bi se uzelo u razmatranje i detaljno ispitalo, napravilo detaljne analize i na osnovu njih išle određene promjene. Zbog toga Vlada predlaže da se ovaj prijedlog zakona ne prihvati. Hvala. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite! predsjedniče, predstavnici Ministarstva financija, kolegice i kolege! Što nas je motiviralo da idemo sa ovakvim prijedlogom zakona? Naime, prije samo nekoliko dana donijeli smo proračun za 2008. godinu u kojem smo i planirali određene makroekonomske pokazatelje. Planirali smo inflaciju oko 5% i planirali smo rast društvenog bruto proizvoda 4 do 4,5%. Rečeno je da je to jedno konzervativno planiranje, a iz takvog konzervativnog planiranja onda proizlaze i mnogi drugi problemi. Trenutačno u prvom mjesecu ostvarujemo inflaciju oko 6%. Plaće koje su isplaćene u prošlom mjesecu za 1% su realno manje nego što su to bile mjesec dana ranije. Prema tome to je razlog za uzbunu i Vladi bi morao biti, Vladi da nešto počinje poduzimati. Ja se slažem sa kolegom Hreljom koji kaže da je to jednim dijelom uloga sindikata. Sindikati bi se morali boriti za više plaće kada dolazi do značajnog porasta cijena. Međutim nije to do kraja točno. I Vlada koja stvara određene okvire za gospodarski razvoj i rast mora voditi računa kako o kapitalu tako i o radu odnosno da rad bude pošteno plaćen. Naši su radnici u ratu podnijeli najtežu žrtvu. Oni su imali niske plaće, istovremeno i mirovine su bile niske, dok su bili na ratištima njihove su tvrtke privatizirane, kad su se vraćali s ratišta nisu više imali niti radna mjesta. Nepošteno je i zaista bi od nas bilo nepošteno da tražimo od njih da podnesu i najtežu ili najveću žrtvu ili cijenu u procesu tranzicije našega društva. Mi nemamo utvrđenu minimalnu plaću, a istovremeno apeliramo na naše poduzetnike za koje kažemo da ostvaruju profite i da su ti profiti takvi da bi oni mogli jednim dijelom ići u plaću. Apelom se očito ništa ne postiže. Jer da se apelom nešto postiže kada naš predsjednik Vlade apelira na poduzetnike da podignu plaće, onda plaće ne bi realno za 1% pale u ovom mjesecu. Prema tome apeli na pomažu, ali bi moglo pomoći nešto to bi se kroz zakonodavnu proceduru provelo. Eto to je i razlog zašto smo mi predložili ovakav zakon. On je vezan i za onaj prethodni zakon, međutim kako vodimo odvojenu raspravu treba se malo podsjetiti što smo i tamo predlagali. ovaj prvi dio prijedloga gdje predlažemo da se osobni odbitak, porezni odbitak sa tisuću 600 kuna poveća na tisuću 900 kuna onda treba reći da u četiri godine, da je ovo četvrta godina kako se porezni, osobni porezni odbitak nije mijenjao. Dakle, 2004. godine zakonom smo utvrdili visinu od tisuću i 600 kuna. To je manje od 20%. Prema tome uključimo ovdje i inflaciju, uključimo tu nešto i rast cijena koji je bio u te četiri godine, vidjet ćemo zapravo da je to što se tiče poreznog odbitka čak i nešto manje nego što je to bilo 2004. godine. I sve veći broj ljudi dolazi u onu kategoriju koji moraju plaćati porez. Dakle, ako ostvare 2 tisuće kuna neto plaće, oni, ako koriste samo osobni odbitak na 100 kuna plaćaju stopu poreza od 15%. Istovremeno netko tko će na burzi zaraditi milijune ili će prodati svoju tvrtku za milijarde neće platiti niti jednu lipu. Očito je da mi ne provodimo odredbe našeg Ustava koji kaže da su građani dužni plaćati odnosno pridonositi državi i društvu ovisno o svojoj ekonomskoj snazi. I mi to moramo prije ili kasnije početi primjenjivati. Drugi dio se odnosi na određene dodatne olakšice. Vi se sjećate da smo mi do 2004. godine do promjene Zakona o dohotku imali olakšice koje su se odnosile na različite kategorije od zdravstva, stanovanja, podstanarstva i slično do 48 tisuća kuna. Dakle, po svakoj osnovi tisuću kuna mjesečno. Tada smo to promijenili i smanjili na svega 12 tisuća kuna. Očito je da sve veći broj korisnika odnosno poreznih obveznika koristi određene vidove ovakvih olakšica. Jučer nam je rekao državni tajnik preko milijun prijava za, poreznih prijava dakle neće sve biti povrat, nešto će biti i uplata. Ali očito je da su ljudi prihvatili ovu, ovakvu odredbu i ovakvu mogućnost. Međutim, nije logično da porezni obveznik može koristiti određene olakšice za sebe, ali ne može koristiti za uzdržavanoga člana svoje obitelji. I zaista to ne bi trebalo biti niti čak veliki izdatak jer smo rekli da se porezna osnovica odnosno može umanjiti maksimalno za 12 tisuća kuna. I ako to računate po onim stopama od 15 do 45%, to nisu tako ogromna sredstva. Dalje eto kolega koji je govorio u ime predlagatelja objasnio je što predlažemo još dodatno da bi se koristilo kao neoporezivi dio dohotka. Dakle, odnosi se uglavnom na obrazovanje. Vlada nam kaže u svojem mišljenju da poduzetnici imaju pravo koristiti poreznu olakšicu ako svoje radnike šalju na doškolovanje. A onda nije normalno da ako čovjek sam plaća svoje troškove dodatnog obrazovanja ili troškove obrazovanja za svoje dijete da takvu olakšicu ne može koristiti. Zaista meni to nije logično. I na kraju govori se o tome kako bi naša lokalna i regionalna samouprava ostala bez velikog dijela poreznih sredstava. Kažem, mi smo ova dva zakona dali u paketu. Po jednom zakonu bi se plaćalo nešto više što se tiče poreza na dohodak jer bi i osnovica za oporezivanje bila za onih 300 kuna veća a ovdje je praktički što se tiče onih najnižih plaća, osobni odbitak bi se povećao adekvatno odnosno u istom iznosu. Po simulaciji ako radnik dobiva prosječnu plaću koja je isplaćena za prošli mjesec tih razlika zapravo ne bi niti bilo, ona bi se odnosila samo na ona najniža primanja. I samo rečenicu, dvije oko mišljenja Vlade. Mislim da se do sada još nije desilo ili vrlo rijetko se dešava da bi Vlada dala pozitivno mišljenje za jedan zakonski prijedlog koji podnosi opozicijski klub ili opozicijski zastupnik. Pa nas niti ne čudi što je Vlada dala takvo mišljenje. Međutim, naša je želja bila između ostaloga da ponudimo i određena rješenja koja bi se mogla eventualno koristiti tijekom godine kada će doći do usklađenja poreznog sustava sukladno sustavima u Europskoj uniji. Pa i Vlada oko toga nešto govori. Ona kaže da predlaže Saboru da ne prihvati ovaj prijedlog ali istovremeno kaže da eto i ona ima u planu do kraja godine kao i o Zakonu o obveznim doprinosima ići u određene promjene. Pa ovdje kaže da će i ona u okviru zakonodavnih aktivnosti usklađivati Zakon o porezu na dohodak sa pravnom stečevinom Europske unije u četvrtom kvartalu, dakle tek na kraju godine. Mi bismo ju željeli sa ovim našim prijedlogom malo i požuriti. I ono što je nama zanimljivo, u ovom mišljenju kaže da će se tada razmotriti i dodatno analizirati prijedlozi našega kluba. Prema tome, to nisu tako nerealni prijedlozi, u njima ima realnosti i nama će biti drago ako Vlada se posluži posluži ovim našim prijedlogom kada će nam predložiti izmjene Zakona o porezu. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajnici, cijenjeni kolegice i kolege. Pristupajući raspravi o predmetnom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak važno je odmah u uvodu napomenuti da su Zakonom o porezu na dohodak već određene porezne osnovice i porezne stope na osnovi koje se poreznom obvezniku utvrđuje iznos poreza kojega je obvezan platiti mjesečno na temelju svog dohotka. Osnovni i osobni odbitak odnosno neoporezivi dio porezne osnovice poreznog obveznika sada iznosi tisuću 600 kuna mjesečno te se ovim prijedlogom izmjena zakona predlaže povećanje neoporezivog dijela porezne osnovice na tisuću 900 kuna. Osim samog povećanja neoporezive osnovice ovim prijedlogom izmjene Zakona o porezu na dohodak predloženo je da se opseg olakšica proširi i za iznos stvarnih troškova za zdravstvene usluge koje su porezni obveznici plaćali za izdržavanje članova uže obitelji. Istodobno predlaže se uvođenje novih olakšica, tj. novih osnova za povećanje neoporezivog dijela dohotka i to taksativno navedeno troškova plaćanja poslijediplomskih studija, troškova plaćanja akreditiranih programa Cjeloživotnog učenja, troškova plaćanja tečajeva stranih jezika i troškova plaća tečaja informatičkog obrazovanja. Ove predložene olakšice su u izravnoj korelaciji s poslodavcima i poslovnim organizacijama jer su neposredno zainteresirani dodatno obrazovati i usavršavati svoje zaposlenike a za sve novo predložene olakšice, poslovne organizacije i druge institucije imaju već porezne olakšice po postojećem Zakonu o dohotku. Važno je podsjetiti da je Zakonom o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 1. siječnja 2005. godine uvećan osnovni osobni odbitak s tisuću 500 kuna na tisuću 600 kuna mjesečno a tada su uvećani i čimbenici osnovnog osobnog odbitka za uzdržavanu djecu, uzdržavane članove uže obitelji te za invalidnost poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete. Uvedeno je i uvećanje osobnog odbitka za poreznog odbitka svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete ako im je rješenjem utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% ili koji radi invalidnosti imaju pravo na pomoć ili njegu. Sve ovo navodim radi ilustracije opsežnosti i različitosti već postojećih poreznih olakšica. Simulacija prosječne plaće zaposlenika u iznosu od 7 tisuća kuna s jednim uzdržavanim djetetom i predviđenog povećanja osobnog odbitka s tisuću 900 kuna upućuje na to da bi se porezi i prirezi smanjili sa 14% ili nominalno iskazano 207

Dakle, nedvojbeno je da bi eventualno ovako predložena izmjena zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak rezultirala neizvjesnom nadoknadom a izvjesnog smanjenja prihoda jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Valja napomenuti da je izmjenama i dopunama Zakona o financiranju lokalne i područne odnosno regionalne samouprave koji je stupio na snagu 1. siječnja 2007. porez na dohodak postao isključivo prihod tih jedinica lokalne i područne samouprave. Točno je da u prihodima državnog proračuna ostaje 21% prihoda od poreza na dohodak ali se taj isti iznos temeljem istog zakona planira i na rashodovnoj strani u Ministarstvu financija i to upravo za financiranje decentraliziranih funkcija i tijekom godine doznačuju se jedinicama lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Dakle, od poreza na dohodak državi ne ostaje ništa jer su prihodovne i rashodovne stavke na temelju poreza od dohotka uravnotežene. Osim toga, država umjesto jedinica lokalne i područne samouprave koje imaju tretman posebne državne skrbi ili su na brdsko-planinskim područjima vraća porez na dohodak građana tih jedinica a što godišnje iznosi oko 550 milijuna kuna. Ovim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak predviđeno je i smanjenje doprinosa za mirovinsko osiguranje i to prvog stupa s 15 na 11% a predviđeni način nadoknade tih smanjenih prihoda je prilično neizvjestan i povezan je s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja. Cijeneći osnovnu namjeru i motiv pri izradi i podnošenju ovog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak uočljiva je preambiciozna i teško ostvariva zamisao predlagatelja da se 5 milijardi kuna uprihoduje od poreza na kapitalnu dobit. Stav kluba HDZ-a je da se već važećim Zakonom o porezu na dohodak, da su već važećim Zakonom o porezu na dohodak propisane brojne porezne olakšice, te da nema potrebe u sustavu poreza na dohodak uvoditi nove porezne olakšice s obzirom da bi to rezultiralo netransparentnim poreznim sustavom, dodatnim poteškoćama u provedbi pozitivnih poreznih propisa i povećanjem troškova ubiranja poreza. Istodobno bi i predloženim zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak došlo do izravnog smanjenja prihoda kako državnog tako i županijskih, gradskih i općinskih proračuna što bi posebice dovelo u pitanje učinkovitost funkcioniranja lokalne i regionalne samouprave. Stoga klub HDZ-a neće podržati ovaj prijedlog i neće glasovati za prihvaćanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je na redu gospodin zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodo državni tajnici, kolegice i kolege. Želim iznijeti nekoliko razmišljanja osobno kao građanin korisnik cijelog niza poreznih olakšica, odbitaka s naglaskom na područje posebne državne skrbi na kojem živim i osvrt na prijedlog povećanja neoporezive osnovice sa 1600 na 1900 kuna kao gradonačelnik jedinice lokalne samouprave na ratom stradalom području, preciznije području grada Pakraca a vezano za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak kome je predlagatelj Klub zastupnika SDP-a. Kao prvo, u proteklih četiri godine uveden je cijeli niz dodatni poreznih olakšica, tj. odbitaka koji koristimo mi građani prilikom podnošenja godišnjih poreznih prijava stvarno postoji jedno zadovoljstvo među građanima vezano za porezne olakšice, tj. odbitke. Uvođenjem daljih olakšica, a bez osiguranih sredstava u proračunu za njihovo konzumiranje nije realno i smatram da prijedlog nije dobro pripremljen. Predlagači u raspravi na sjednici Odbora za financije i državni proračun govore da se neće povećati rashodi jer se ne povećava maksimalni limit od 12000 kuna. To nije točno. Evo samo jednog jednostavnog primjera. Ako netko danas ostvaruje maksimalan zbroj olakšica na primjer do 8000 kuna u navedenom razdoblju zahvaljujući novim predloženim olakšicama, odbicima dođe na maksimum olakšica od 12000 kuna ostvaruje pravo na veći povrat poreza na teret državnog proračuna. Znači, da je činjenica da uvođenje novih poreznih olakšica stvara nove rashode u državnom proračunu. Ne kažem da u narednim godinama ne treba razmišljati o novim poreznim odbicima, olakšicama za građane. Ali to treba kvalitetno pripremiti i naravno osigurati dodatna sredstva za tu namjenu u državnom proračunu. Drugi dio na koji se želim osvrnuti je povećanje neoporezive osnovice sa 1600 na 1900 kuna. O ovome imam izuzetno negativno mišljenje. Kao predstavnik izvršne vlsti u jedinici lokalne samouprave to jest gradu Pakracu, a siguran sam da govorim u ime gotovo svih načelnika i gradonačelnika za koje smo čuli od kolege Borisa da su praktično svi gradovi participirali u većem iznosu u poreznim prihodima u svoje proračune. Jer to bi direktno dovelo do smanjenja prihoda kako smo čuli u državnom proračunu za 207 milijuna kuna, u županijskim, tj. regionalnim samoupravama smanjenje za 180 milijuna kuna, a u gradovima i općinama ni manje ni više nego smanjenje za milijardu i 62 milijuna kuna. Što to konkretno znači za jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave, za gradove i općine koji su svi praktično donijeli svoje proračune za 2008. godinu, gdje su prihodi svi naravno od poreza planirani za različite projekte i proračunske korisnike. Što bi značilo ovakvo predloženo smanjenje u tijeku ove godine i onemogućilo u potpunosti normalno funkcioniranje regionalne i lokalne samouprave u većem dijelu i samog državnog proračuna posebno na ratom stradalim područjima, tj. područjima posebne državne skrbi. Uvođenjem ovog zakona jedinice lokalne samouprave na žalost samo kratko bi participirali u sredstvima decentralizacije koje su napokon spuštene u proračune općina, gradova, županija. zbog svih ovih navedenih razloga koliko god su oni možda, podvlačim možda bili dobre, iskrene namjere predlagača ove predložene izmjene Zakona o porezu na dohodak ne mogu podržati. Hvala. Hvala. U ime predlagatelja gospodin zastupnik Slavko Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče Kolegice i kolege, čisto da rasprava ne skrene u pogrešnom smjeru. Ovdje se govori o sredstvima kojim se ovim prijedlogom oštećuje i državni proračun, županijski proračuni i posebno jedinice lokalne samouprave. Mislim da te računice nisu točne ako uzmete u obzir da je ovaj zakonski projekt vezan sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim doprinosima. Jer ukoliko primijenite taj zakon poreska osnovica za obračun poreza na dohodak povećava se za 300 kuna i ima isti efekat o kojem ovdje govorite kao negativnom efektu. Što znači, nema nema negativnih efekata ni za državni proračun, ni za županijski, ni za jedinice lokalne samouprave. Taj negativni efekat osjeća se samo kod jedinica lokalne samouprave koji ne ostvaruju prosječnu plaću, samo kod tih jedinica. Jer one općine i gradovi koji nemaju prosječnu plaću s kojom smo mi kalkulacije radili u tima se osjeća osjeća nedostatak sredstava. I u tim jedinicama lokalne samouprave moguće je ostvarenje nešto nižih prihoda. nešto nižih prihoda. I simulacije provedene na ovom zakonu kad se isto provedu na Zakonu o obveznim doprinosima vidjet ćete da se međusobno poništavaju. Naravno, ostaje pitanje što sa jedinicama lokalne samouprave koji imaju niže prosječne plaće a ima takvih i to značajni broj. E sada onda ponovo je pred Vladom jedna od dilema, da li dodatna decentralizacija ali postoji i još jedna mogućnost, a to je ono što SDP naglašava, sve veća nejednakost među građanima Hrvatske. Znači sve veći broj menadžera i ostalih koji imaju vrlo značajne prihode po osnovu plaće. Pa prema tome, moguće je uvesti i još jednu stopo za oporezivanje onih koji su itekako prisutni prisutni sa značajnim prihodima pa je i to način kako se može u dijelu osiguranja dodatnih sredstava za jedinice lokalne samouprave razriješiti problem. To je nešto što SDP u svom drugom čitanju može predložiti i dopuniti kao prijedlog kako je moguće obeštetiti jedinice lokalne samouprave koje imaju ispod prosječne plaće. I zato da vas ne zavede analiza samo na ovom zakonu, usporedite sa prethodnim zakonom pa ćete vidjeti da kada su u pitanju jedinice lokalne samouprave jednostavno i državni proračun u prosjeku nema ni plusa ni minusa, a sve je to rađeno upravo sa ciljem da se osigura barem oko 5%-tno povećanje plaće jer smo procjenjivali da će to biti otprilike inflacijski udar u ovoj godini. A ono što nas posebno motivira, to su podaci za siječanj koji je pokazao da je i inflacija daleko veća od 5% koliko smo i mi pokušavali procijeniti. olakšica koje smo predložili evidentno je da su to olakšice koje su prije svega vezane za obrazovanje i za zdravstvo, jer neprekidno pokušavamo reći koliko je važno obrazovanje i koliko želimo Hrvatsku znanja, pa prema tome svaku želju pojedinca da se doškoluje, da svojim znanjem da doprinos hrvatskom društvu i ja bih rekao konkurentnosti hrvatskog društva onda je jednostavno iznos dopunskih olakšica koji se treba osigurati nešto što je najmanje u ovom trenutku što se može uložiti u poticaj građana Hrvatske. Hvala. Imamo dva ispravka. Prvi je gospodin Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala. Gospodine predsjedniče pa želio bih ispraviti netočan navod jer je kolega Linić rekao da projekcije pokazuju drugačije. Mi u prijedlogu nismo vidjeli te projekcije, nema nigdje ni jedne brojke niti izračuna iz kojeg bi bilo vidljivo da je to stvarno drugačije pa ne možemo u to stvarno ni povjerovati. I želim samo reći da bi u ovom slučaju one najsiromašnije jedinice lokalne samouprave upravo doživjele najveći udar na svoje proračune. A kada se spominju olakšice za znanje i društvo znanja, želim podsjetiti da je ta stavka našla svoje značajno mjesto u proračunu Republike Hrvatske u ovoj godini. Hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Željko Turk. Izvolite. **Turk, Željko (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče ispravljam netočan navod kolege Linića, koji govori o tome da jedinice lokalne samouprave ne bi izgubile sredstva, a povezujem to i sa točkom dnevnog reda koja je bila prethodna, a koja govori o potrebitih iznalaženih 4 milijarde kuna vezane za financiranje temeljem takovih predloženih izmjena i dopuna Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, pronalaženje 4 milijarde kroz kako kolega kaže izmjene PDV-a, oporezivanje prihoda na kapital te dodatna proračunska izvore što znači da sve to se bitno i direktno očituje na stanje proračuna već donesenog za ovu godinu na državnom nivou te u međusobnoj povezanosti jedne i druge točke bitno govori o izmijenjenim uvjetima. Idemo dalje. Na redu je gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, kolege zastupnici. Što se tiče povećanjem osobnog odbitka kao neoporezivog dijela dohotka sa sadašnjih 1.600,00 kuna na 1.900,00 kuna doista bilo bi određeno povećanje neto plaće radnika i sigurno bi bilo dobro u tu u tu svrhu rasteretiti porezne obveznike. No, zbog mogućih posljedica za radnike i građane smatram da bi Zakon o porezu na dohodak trebalo cjelovito pripremiti cjelovito sagledavanje utjecaja tih promjena na lokalne jedinice, a posljedično normalno po građane tih lokalnih jedinica. Potrebno je predvidjeti supstituirajuće izvore prihoda za financiranje lokalnih programa. znači ovog pozitivnog učinka koji sam rekao, znači da bi se povećale neto plaće radnika bez dodatnog opterećenja troškova rada za poslodavce, postoje i negativni učinci pa npr. smanjeni su prihodi poreza na dohodak, a time posljedično i od prireza jer se prirez obračunava na porez na dohodak. Obzirom da je prihod od poreza na dohodak isključivo prihod jedinica područne samouprave općina i gradova pa se otvara pitanje iz kojih izvora namaknuti taj manjak sredstava za njihovo financiranje ili će se to ostaviti jedinicama područne samouprave da se one same snađu, a to je upravo ta nova opasnost za građane i radnike kojima će se povećanje neto plaća vraćati kao bumerang. Na primjer temeljem bruto plaće od 7 tisuća koliki je približno prosjek Republike Hrvatske danas, on je točno 7 tisuća i 47 kuna u bruto iznosu, jedinica područne samouprave po zaposlenom sa takvom, a ako ima veću plaću još više, gubi cca 95 kuna po znači zaposlenom koji ima znači takvo prosječno primanje. Zagreb će izgubiti normalno i više jer je prosječna plaća bruto negdje 8 tisuća 982 kune za prosinac 2007. godine. Općine i gradovi normalno da taj manjak sredstava namaknuti će od svojih građana na način da će povećati cijene usluga onih poduzeća, trgovačkih društava koje su u njihovom vlasništvu. Ili nekim novim lokalnim nametima kojima će direktno ugroziti socijalni standard građana. Znači uzimat će iz džepa svojih sugrađana. Slično bi se moglo desit kao što se desilo po modelu Grada Zagreba. Možda i Rijeke u jednom dijelu. Drastičnim povećanjem cijena komunalnih usluga npr. ili uvođenjem kazne za siromaštvo od 300 kuna za one koji eto bore se da bi preživjeli, pa ne valjda svojom voljom moraju doći do kanta za smeće da bi preživljavali. Zato još jednom ponavljam da zbog navedenih posljedica taj zakon treba odgovorno i cjelovito sagledati i pripremiti. Sigurno da bi tu bilo puno kvalitetnije razgovarati da su uz taj zakon dane i konkretne analize. Kažem, ne bi bilo dobro ovakav zakon prihvatiti, još jednom ponavljam, jer on će se vratit kao bumerang radnicima i građanima jedinica lokalne samouprave. Oni sigurno će namaknuti ta sredstva koja ćemo im oduzeti tim zakonom, ali opet će ih namaknut na štetu svojih sugrađana. Zato ponavljam treba pripremiti malo bolje taj zakon, cjelovitije i odgovornije. I mislim da on u principu, suštini nije loš. Hvala. Prvo se javio za ispravak netočnog navoda gospodin Davor Bernardić. Izvolite! Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani kolega! Pa vi ste rekli jedan netočan navod u kojem će jedinice lokalne samouprave na temelju ovog prijedloga zakona izgubiti. No međutim u uvodnom slovu ovaj prijedlog zakona treba gledati u prijedlogu prethodnog prijedloga, znači u tom kontekstu, i po tome će na razini prosječne plaće prihodi jedinica lokalne samouprave biti isti. Isto tako rekli ste da će Grad Zagreb u tom dijelu isto tako izgubiti dio poreza na dohodak pa će to morati namaknuti s drugim prihodima. I to je ono isto tako netočan navod. Budući da Grad Zagreb koji ima prosječnu plaću veću od državnog prosjeka će upravo ostvariti i veći prihod sa osnove poreza na dohodak po cjelovitom prihodu, po Hvala. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Slavko Linić. Izvolite! **Linić, Slavko (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče. Ispravljam netočni navod kolege Kunsta. Po ovom zakonu zaista državni proračun gubi 207 milijuna, županije 180 milijuna, milijardu i 60 lokalne samouprave. Po prethodnom zakonu država dobiva 207, županije 208, izvinjavam se 108, lokalne milijardu 62 plus i minus nula. Prema tome ovi projekti govore da nema ni više ni manje za proračune države i lokalne samouprave, jer jedan i drugi zakon su vezani. Problem je samo u jedinicama lokalne samouprave koji nemaju prosječnu plaću od 7 tisuća. I rekao sam, SDP će to u drugom rješenju popraviti. Samo to je problem. Znači nije problem milijardu 449 milijuna. Također ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite! **Jovanović, Željko (SDP)** Gospodine predsjedniče! Kolega Kunst je u negativnom kontekstu spominjao grad Rijeku vezano za povećanje komunalnih naknada i troškova na teret građana. Grad Rijeka nije povećala niti će povećati te cijene na teret građana. I grad Rijeka ima prirez od 6,25 dakle najniži koji je moguć. I unatoč tome ima vrlo visok standard komunalni u gradu Rijeci i sve ostale usluge koje pruža građanima.

ali ponovit ću sad što je rekao i kolega Linić i kolega Bernardić. Znači po ovom zakonu neće se, ako se gleda parcijalno samo ovaj zakon, onda će se izgubiti dio sredstava, ali će se po prethodnom zakonu dobiti. Tako da je konačna jednadžba identičan prihod lokalnih jedinica po obadva zakona, zato šta će se nakon šta se oporezivi dio plaće poveća povećati i prihod sa osnove oporezivanja. Jedini je problem taj što je rekao i kolega Linić što će se u ispod prosječnim, znači tamo gdje su jedinice lokalne samouprave sa plaćama koje su ispod prosječne biti prihod nešto niži, ali ćemo to dodatnim zakonom pokušati nadomjestiti odnosno poravnati. prethodni zakon, o njemu smo raspravljali prije ovog zakona. I ako gledate analizu koju ja ovdje imam a volio bi da ju imate sad svi pa bi mogli pratiti točno po stavkama kako je to pripremljeno, onda bi u svakom slučaju vidjeli da jedinice lokalne samouprave gube. I to je činjenica. E sad. Mi možemo se vezat ne znam, ako će biti prethodni zakon usvojen, ali ako neće biti onda ovaj zakon u principu ostaje takav i po njemu se gubi. A ja u ovom trenutku raspravljam isključivo o ovom zakonu jer je on kao posljednja točka dnevnog reda. Znači on nije napravljen kao poveznica u smislu da raspravljamo jedinstveno o cijelom paketu ili da u tom dijelu raspravljamo onda bi mogli drukčije. Ja isključivo raspravljam o zakonu koji je točka dnevnog reda.

možda je dobro da gospodin Kunst i odgovori ukoliko želi. Naime, ovdje često se stvorila sada jedna dilema tko će, evo vidite imamo i mišljenje Vlade. S ovim prijedlogom zakona osiromašili bi se prihodi fiskusa dakle državnog proračuna. Što je sa prihodima županije, gradova, općina? Uvijek smo zabrinuti za nekog drugog, trećeg. Ajmo mi malo promijeniti filozofiju, pa onda ako radniku ostane više bit će bolje i za državu, bit će bolje za općinu, bit će bolje za grad, bit će bolje za županiju. Ja mislim da bi država u ovom vremenu …/Govornik se ne razumije./… kapitalizma trebala imati te mjere. Najprije evo, koristim i ovu prigodu što je ovdje gospodin Mladineo, da se dobro porezi prihoduju, a ne da porezna uprava ide tamo da bi nekoga po nekakvim principima druge naravi i drugih motiva. Mislim da znate o čemu govorim. I to bi onda već bio manji problem. Drugo, da naša zemlja prestane biti raj za strani kapital od kojeg svi kao nekako strepimo, jer eto neće biti toliko milosrdan da naši radnici budu njima pomoćna radna snaga. Izvolimo kao država napraviti takva pravila igre da zaštitimo radnika, čovjeka koji stvara na kraju krajeva sve vrijednosti. Ja mislim da je to nužno potrebno, navlastito u ovom vremenu rasta nezaposlenosti i smanjenih plaća, mirovina i svega onoga što nas čeka, pa i za nešto što nismo sve krivi s obzirom i na svjetsko tržište i tako. To nam je dužnost i odgovornost svih ovdje nas. Hvala. Hvala. Odgovor, gospodin Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Gospođo zastupnice Antičević, u svakom slučaju to sve zgodno zvuči, ali ako mi raspravljamo trenutno o ovom zakonu, a ja raspravljam isključivo o ovom zakonu, činjenica je da će gradovi i općine gubiti. Oni sigurno neće to izgubiti, tim se pomiriti, nego će tražiti načina kako da to što će izgubiti nekako namaknu. To je činjenica. Ja sam samo naveo primjer Zagreba npr. Najvjerojatnije to bi i ostali gradovi učinili i općine nekim mjerama, mjere su im najbolje da neke svoje dodatne lokalne poreze ili preko usluga poduzeća kojima su oni vlasnici trgovačkih društva namaknuti tu razliku i to je činjenica. I onda je to bumerang koji se vraća. Ja se s vama slažem da bi to sve bilo zgodno, tada bi to bio jedan paket o kojem bi mi mogli fino razgovarati i raspravljati pa vidjeti gdje da faktički ne ide na štetu poslodavaca, radnici dobivaju, država ne gubi, sve bi to bilo zgodno, ali ja raspravljam o ovom zakonu kao jednoj zasebnoj cjelini koja je ovdje predložena.

kolega Kunst se ipak dolazeći sa sindikalne scene meni malo čudno više orijentirao u ovom zakonu na to kakvi će prihodi biti lokalnoj i regionalnoj samoupravi, nego kako riješiti i u jednom i u jednom dijelu plaće zaposlenih. Mi smo već rekli da ovaj zakon je zapravo treba gledati u kontekstu i onog prethodno zakona. To što se oni nisu objedinjeno raspravljali, nema veze, to je papir zakona koji treba gledati u cjelini. Dakle i rečeno je da će samo jedinice lokalne i regionalne samouprave koje imaju niže plaće ostati bez dijela prihoda. Međutim, mi i tako imamo u državi tzv. Fond poravnanja kojima se uz određene kriterije u određenim jedinicama lokalne samouprave i regionalne, naravno samouprave dodjeljuju određena sredstva kao transferi iz državnog proračuna. Postoje različite mogućnosti dodatnog prikupljanja fiskalnih sredstava, poreznih sredstava. Dakle u prvom redu da se obuhvate oni prihodi koji danas nisu oporezivani. Mi možemo i dalje ići sa progresivnim oporezivanjem dohotka, mi već imamo na desetke tisuća ljudi koji zarađuju i do 100 tisuća kuna prihoda, a plaćaju maksimalno stopu poreza od 45% na određenu visinu, iznad određene visine prihoda. Dakle, mi možemo i dalje ići sa progresivnim stopama i na takav način oporezivati visoke dohotke u Hrvatskoj. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođo zastupnice Zgrebec, pazite ja nisam rekao da je ovaj prijedlog vaš je loš. Ja sam rekao da je dobar, ali da ide na štetu dok cjelovito nešto ne predložite, da ne bude bumerang onima u principu koji bi nešto dobili više, a da im se kao bumerang ne vrati da bi trebalo riješiti. Pa upravo dilema sindikata je bila i zbog toga Zakon o minimalnoj plaći na žalost još nije doživio, jednim dijelom i zbog toga, svijetlo dana jer je bilo i među sindikatima razmišljanja oko neoporezivog dijela dohotka da se on poveća sa tisuću …/Govornik se ne razumije./… na tisuću 900 kuna pa se upravo vodila rasprava što će učiniti gradovi, jedinice lokalne samouprave, općine, što će učiniti, kako će ta sredstva namaknuti i da se upravo to ne vraća kao bumerang i tu je bio jedan kamen smutnje, na žalost konačno nešto su se usuglasili sindikati oko toga, ali godinu i pol dana se oko toga isto vodila rasprava. Znači, ja jesam za, ali dajte nešto cjelovito predložite onda. Nemojmo predlagati, predlažemo jedan zakon po zakon, onda treba povezivati. Napravite neku analitiku, dajte da sjedne i dapače, pa nitko nije ništa protiv da se radnicima poveća plaća da ne ide na štetu poslodavaca, a i da država ne gubi. Pa tko bi bio protiv toga, taj mora biti lud.

Da ne bi bilo dvojbi, u uvodnom obrazloženju za ovaj zakon, prvi pasus piše: "Povećanje neoporezive poreske osnovice na tisuću 900 kuna mjesečno ne bi smanjila prihode državnog proračuna s osnova Zakona o porezu na dohodak jer bi se izmjenama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja osiguralo smanjenje MIO I. stupa i na taj način direktno povećali ukupni porezni, poreske osnovice i svih poreznih obveznika u Republici Hrvatskoj, na osnovu kojega se taj prihod ostvaruje." Prema tome, ukoliko bi se prihvatio ovaj Zakon, a ne bi se prihvatio prvi zakon, rješenje tada nije dobro. To se slažemo. predloženi su u isto vrijeme od kluba SDP-a i jedan i drugi zakon, i jedan i drugi. govorimo upravo o tom mogućem negativnom efektu i velimo kao SDP riješili smo taj problem da ne dođe inicijative gradova i općina da nedostajuća sredstva nalaze na drugi način. Završavajući ove prijedloge došli smo naknadno do saznanja da je problem u mnogim općinama i gradovima koji imaju niže prosjeke i ocjenjujemo da u drugom čitanju i to smo u stanju riješiti, što znači da tamo gdje su viši prosjeci gradovi i općine će ostvariti i veće prihode po osnovu ova dva zakona i zato moramo zaštititi gradove sa manjim prosječnim plaćama, jer je to neophodno važno, pogotovo ako još gledamo i područje od posebne državne skrbi. I to je nešto što ćemo riješiti, pokušati riješiti u drugom čitanju. Ali i jedan i drugi prijedlog zakona su pred vama, raspravljamo ih odvojeno, ali u obrazloženjima mi smo se vezivali da pokušamo vrlo jasno reći da ne ostaju problemi, barem po ovom zakonu. Kad govorimo o onom prvom zakonu, da, mi velimo ostaje težak teret i pred Vladom, pred svima nama kako pronaći model dodatnog oporezivanja građana koji bi morali preuzeti dio socijalnih problema u Republici Hrvatskoj koji do sada nitko još u Hrvatskoj nije uveo. To jesu novi problemi, to jesu nove teškoće, ali to nas čeka. Prema tome, govoriti o porezima na kapitalnoj dobiti jer su to građani koji ostvaruju dodatne prihode ili žive od kapitalne prihoda, prihoda, a ne od svoje plaće ali i oni moraju na neki način početi sudjelovati u rješavanju naših problema kao što su mirovine, kao što su problemi zdravstvenog osiguranja. I to je ono što nije razrađeno u našem prvom zakonu i to je ono o čemu smatramo da ćemo itekako se morati pozabaviti u skoro vrijeme. Ali što se tiče ovog zakona SDP je ponudio rješenje da se ne bi dogodilo niti udar na standard komunalni a niti na cijene komunalnih usluga. Hrvatskoga sabora. Samo dva navoda ako mogu. Što se tiče da neće biti manjka ako se usvoji prvi i drugi zakon. Mislim da hoće. Analiza je rađena na osnovu samo drugog zakona milijarda ona i pol koja je, ali ako se prihvati prvi zakon i kad bi se svih 4 milijarde kuna pretočilo u dohodak sa prosječnom stopom poreza na dohodak na plaće oko 12% to bi opet bilo oko 500 milijuna znači dodatnog poreza a milijarda i pol je novog. Znači, to bi već bio jedan određeni manjak i još plus još one olakšice koje imamo koje bi uvećalo taj manjak. je što se tiče prvog. Ja govorim, ograđujem se o točnim iznosima na ovo ali otprilike to je bilo. Što se tiče što je gospođa zastupnica Antičević kazala mogu samo navesti nešto da porezna uprava ipak pazi na naplatu prihoda, da je prihodi koje porezna uprava za prošlu godinu naplatila u odnosu na prethodnu godinu preko 15%, da porezna uprava prati sa puno više pravne pravne osobe, poduzeća, naročito velika poduzeća, naročito strana poduzeća. Znači, 15% nije malo a i jedinice lokalne uprave i samouprave, naročito ovdje imamo dosta gradonačelnika koji dobro znaju da je naplata i poreznih prihoda poreza na dohodak za prošlu godinu 19% veća nego što je bila prethodne Hvala. Gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Na izgled građanima se na prvi pogled može ovaj prijedlog zakona činiti prihvatljivim i privlačnim a to je da se poveća osobni odbitak sa tisuću 600 na jer to je 300 kuna ili povećanje od 18,75% što svatko zna i može izračunati. Kažem na prvi pogled jer je to samo tako i jedino na prvi pogled je stvarna konkretna računica, na bilo kojem uzorku pokazuje drugačiju sliku odnosno daje daleko manje efekte koristi za građanina radnika sa prosječnom plaćom. Evo jednog konkretnog primjera. Ako uzmemo recimo jednu plaću u Zagrebu neto isplata negdje 5 tisuća 450 kuna bruto plaća bi bila 8 tisuća, doprinos tisuću 600, dohodak 6 tisuća i 400, osobni odbitak tisuću 900, porezna osnovica 4 porez po stopi 15% 480 kuna, porez po stopi 25% 325 kuna, ukupno porez 805 kuna, prirez Zagreba 18% 144,90 kuna. Dakle, ukupno porez i prirez 949,90 kuna i to vam iznosi povećanje ako gledamo na onu poreznu osnovicu od tisuću 600, tisuću 900 1,65%. I slažem se sa gospodinom Kunstom da ovi zakoni se moraju gledati posebno a ne nekako objedinjeno jer nema projekcije financijske ni po jednom ni po drugom prijedlogu. Dakle, kao što se vidi iz konkretnog izračuna radnik nije dobio ni približno iznos od 300 kuna odnosno povećanje njegove plaće iznosi samo 1,65%. S druge strane, štete koje bi nastale u sadašnjoj situaciji po državni i proračun županije odnosno gradova i općine bile bi veće od koristi i dovele bi u mnogim jedinicama lokalne uprave i samouprave u pitanje izvršenje proračuna za ovu godinu. Prema simulaciji koju je u svom obrazloženju dostavila Vlada manjak u proračunu po toj osnovi iznosio bi za državni proračun preko 200 milijuna, za županije preko 180 milijuna i za gradove i općine preko milijardu kuna. Nadalje, porezne olakšice koje koriste građani prema sadašnjoj ocjeni iznositi će oko 2 milijarde kuna koje će se vratiti građanima odnosno koje će praktički umanjiti prihod ostvaren iz poreza na dohodak u 2008. godini. To konkretno znači da proračuni navedenih korisnika proračunskih sredstava ukoliko bi se prihvatile predložene izmjene samo u ovoj godini mogu računati sa 3,4 milijarde kuna manje. Predlagatelj nije naveo izvor prihoda kojim bi se pokrile predložene olakšice i oslobođenja nego je deklarativno navedeno da se taj manjak prihoda, da će se nadoknaditi uštedama u proračunu i oporezivanjem prihoda od kapitala. A pitam vas s kojim uštedama u proračunu kao da u njemu ili njima ima viška sredstava kad svi dobro znamo kakvi i koliko su pritisci na proračunska sredstva i kad svi traže samo više. Kome u toj situaciji smanjiti ili ukinuti sredstva i na kojim stavkama u proračunu štedjeti, to nigdje ne piše. A drugo, da bi se oporezivanjem kapitalnih prihoda namaknula potrebna sredstva potrebno je mijenjati druge zakone, Zakon o porezu na dobit i prateće propise a time bi efekti tih mjera bili znatno manji. Što se tiče poreznih olakšica mislim da ih u postojećem poreznom sustavu ima dovoljno ali da do sada nisu bile dovoljno korištenje što potvrđuju i podaci o broju podnesenih poreznih prijava koji raste iz godine u godinu ali još više i stalno rastuća visina novca koji se vraća građanima nakon obrade poreznih prijava. Pored toga širenje kruga poreznih olakšica i na druga područja, stručno usavršavanje, specijalizacija i drugo učinilo bi porezni sustav netransparentnim a njegovu provedbu i kontrolu kompliciranu i neučinkovitu. Zbog toga podržavam mišljenje Vlade da se ovaj prijedlog ne prihvati ali da postoji mogućnost dodatnih analiza i razrade prijedloga te da se oni djelomično ugrade u Zakon o porezu na dohodak prilikom njegovog usklađivanja s pravnim stečevinama Europske unije krajem ove godine. Na kraju, ne mogu se oteti dojmu da se pojedini prijedlozi izmjena i dopuna zakona koji dolaze od strane oporbe, odnosno posebno SDP-a rade kako bi se moglo reći kako su oni imali puno prijedloga ali ih je HDZ glatko odbio. Mislim da se prijedlozi zakona bez obzira sa čije strane oni dolaze morali bi se raditi stručno, studiozno i argumentirano vodeći prvenstveno računa o koristi koju će oni donijeti dobrobiti društva i građanima i oni moraju biti usuglašeni između svih zainteresiranih stranaka. U protivnom, imat ćemo šumu izmjena i dopuna zakona u kojoj se nitko neće moći snaći a njihova primjena će biti spora a kontrola neučinkovita. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Replika gospodin Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Replicirao bih gospođi Majdenić. Sad smo čuli još jednu stvar od jutra. Znači, da predlažemo samo da bi se predlagalo, odnosno da su to prijedlozi koji nisu dobro odvagani, odvagani, analizirani itd. Ja to moram odbiti. Mislim, mi smo tu napravili simulaciju i sad vam je malo prije gospodin državni tajnik rekao da nema usporedbe o prihodima koji će dodatno biti od osnove poreza na dohodak ukoliko se prihvati prvi zakon. Znači, ja vam kažem da smo mi simulirali i da neće biti nikakvih gubitaka za lokalne jedinice ukoliko se prihvati prvi i drugi zakon. Ta simulacija je napravljena na toj bazi. Vi ste rekli i tu računicu vjerojatno je točna da će plaća u Zagrebu skočiti za ne znam koliko jedan i nešto posto. jedan i nešto posto. Da, ali opet kažem, kada se iskombiniraju oba dva zakona mi smo računali da plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj će u prosjeku skočiti 5,75%. Zato molim vas nemojte nas vrijeđati. Mi smo vrlo dobro odvagali. Predložili smo nešto za što mislimo da je provedivo i što će nam u konačnici biti korisno za naše građane. Ja bih vas molio gospodine predsjedniče da zamolite kolege zastupnike da ne omaložavaju prijedloge drugih kolega iz ovog Doma. Pozivam vas da ne omalovažavate prijedloge i nemojte se ugledati na bezbroj primjera koje smo slušali jučer nego stvarno budimo korektni i cijenimo napor kolega da predlože ovaj zakon. Replika. Gospodin Željko Jovanović. Izvolite. Poštovani predsjedniče, pa ja se zaista čudim kako ljudi kad dođu u ovu sabornicu zaborave možda nekakve svoje priče. Evo i kolegica Majdenić kaže da nama nisu potrebne dodatne porezne olakšice posebno ove koje se tiču obrazovanja. Mi stalno govorimo o društvu znanja, a to je jedna fraza koja je ušla u rječnik svakog političara. Ali kad se na konkretnoj situaciji može zaista nešto učiniti da postanemo društvo znanja, onda to mi odbacujemo u pravilu. Hrvatska ima 300 000 visoko obrazovanih ljudi. U Hrvatskoj godišnje se stvara novih 300 doktora znanosti, a treba nam 700. Ali da pustimo sad doktore znanosti. Cjeloživotno učenje je nešto bez čega se više ne može zamisliti razvoj jednog društva, pa tako ni Hrvatske, a ja vam tvrdim da poslodavci najčešće nisu zainteresirani ni da omoguće učenje stranih jezika, niti da omoguće dodatno usavršavanje u nekakvom području koje tog radnika zanima. 2005. godine potrošeno je 528 kuna za edukaciju po kućanstvu. To je 0,76% ukupnih izdataka. Da li ćemo sa tim postati društvo znanja? Nećemo. Pa zašto onda onemogućiti ljudima da ulože u svoje obrazovanje i da za to dobiju poreznu olakšicu. Ja to zaista ne razumijem!

primjena poreza na dohodak bude što transparentnija. Činjenica je da oni koji su slabijeg imovnog stanja poreznu olakšicu iskoriste do kraja. Ovakve porezne olakšice uglavnom pogoduju onima koji imaju veća primanja. Ja ne vidim razloga zašto ne bio jedan prijedlog, dakle da oni koji su manjeg imovinskog stanja da imaju neku dodatnu poreznu olakšicu. Ali oni koji su većeg, koji imaju recimo evo ovdje ne znam saborski zastupnici. Zašto bi oni imali tu poreznu olakšicu? Recite mi zašto? Nema opravdanja. A što se tiče naše Vlade ona stimulira školovanje i ovako poslodavci su stimulirani slati radnike na školovanje i stručno usavršavanje odnosno obrazovanje, izobrazbu sukladno Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, “Narodne novine“ 109/2007 i 134/2007, budući da time ostvaruju određene porezne olakšice. Prema tome, Vlada vodi računa o obrazovanju, a ponovo kad vam kažem da oni koji imaju dobru plaću da ne trebaju imati poreznu olakšicu za, nego se sami,

Poštovana gospođo Majdenić, vi ste rekli, a bolje rečeno citirali izvješće Vlade, jer u svojoj raspravi ste uglavnom pročitali izvješće Vlade da bi uvođenje novih poreznih olakšica rezultiralo transparentnim poreznim sustavom. Možete li mi objasniti što je netransparentno uvođenju novih poreznih olakšica? Hvala. Obavještavam da je prošlo vrijeme za prijavu od deset minuta prije pola minute. I replika gospođa zastupnica i potpredsjednica Željka Antunović. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa ja u stvari želim polemizirati sa tezom da se zakoni pišu da bi se stvorio dojam o tome da se puno radi. Možda neki rade i tako. Međutim iza, u osnovi ovog zakona i svih proračuna i svih, svega onoga o čemu se danas ovdje govorilo stoji jedna nepobitna činjenica, a to je izuzetno velik rast cijena i pad životnog standarda ljudi. To je bio razlog zašto se krenulo u traženje rješenja. Vjerujte da se ne bi izgubilo toliko vremena, mučilo se jer ne raspolažemo u SDP-u sa svim onim informacijama koje su nam potrebne da bi se napravile dobre simulacije. Ali evo vidite uspjelo se napraviti ako ne u kunu točne simulacije, onda približne simulacije kako bi se riješio jedan veliki i ozbiljan problem ljudi i to onih koji imaju više i onih koji imaju manje. A kad već govorimo o poreznim olakšicama one ne mogu biti supstitut loše socijalne skrbi. Porezne olakšice prije svega imaju zadaću stimulirati građane da financiraju neke svoje potrebe koje su važne za ukupan razvoj društva. Kao što je malo prije govorio kolega Jovanović ulaganje ljudi u zdravstvo, obrazovanje, davanje za to poreznih olakšica garancija je da u budućnosti nećemo imati problema sa rastom bruto društvenog proizvoda sa strukturom kvalifikacija radne snage i sa svim onim što zaustavlja gospodarski rast. Ali to je samo dodatno što sam htjela reći. Osnovno s čime sam htjela polemizirati je znači ovi zakoni imaju za cilj i u osnovi njihove izrade njihove izrade stoji veliki i elementarni problem građana ove zemlje: rast cijena, pad životnog standarda, niski rast bruto društvenog proizvoda i visoki rast inflacije. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Ako netko vodi računa o standardu građana onda vodi Vlada doktora Ive Sanadera. To je sigurno. Nikako ne možete reći da ova Vlada ne vodi računa i brigu o socijalnoj skrbi. Znači, prema onima koji su ugroženi. No ovi prijedlozi koje ste ovdje predložili su nevjerojatni. Dirati zdravstvo, dirati mirovinsko i reći da će se nekako nadoknaditi bez neke konkretne simulacije. To jednostavno ne stoji. Idete na kapitalnu dobit kao tu će se ostvariti neki prihod koji može biti jedne godine, može biti ali tko kaže da će sljedeće godine, da će broj transakcija na tržištu kapitala biti velik. Prema tome dirati u mirovinsko i zdravstveno osiguranje, smanjiti tamo konkretno prihode, mislim stvarno da je neodgovorno. Jedna simulacija bi rekla, ali znači konkretne neke prihode, a ovo ovako kaže, porez na kapitalnu dobit. Koliko je to? Gdje je da simulacija? Mislim da se previše igrate ovim važnim, a mogu vam reći ako ćemo gledati o standardu građana, onda je zdravstveno i mirovinsko izuzetno bitno. To je ono najbitnije. Svaki čovjek želi imati dobro zdravstveno osiguranje. Prema tome mislim da ovi prijedlozi nisu dobri, diraju ono što ne bi trebalo, a kažem očito nemate nekih novih boljih prijedloga, dajete ovo i ja mislim da će to ljudi shvatiti da to nije pravo rješenje niti je to, niti ti prijedlozi idu u smjeru povećanja standarda građana. Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. pomalo možda i naivno vjerovala da pozitivni i dobri prijedlozi koji se predlažu ovdje u Hrvatskom saboru, a koji upravo kao što je i kolega Jovanović malo prije rekao, idu na traju onoga čeg su nam svima puna usta, društva znanja će dobiti koncenzualnu podršku ovdje u Saboru. No međutim ovdje očito nije bitno što se predlaže nego je očito bitno tko predlaže, da je sasvim nekakvom zabunom u nekakvoj hipotetskoj situaciji nekome iz HDZ-a tako nešto palo na pamet tu bi slušali cijeli dan hvalospjeve. Prva porezna olakšica u odnosu na neki način proširenje postojeće porezne olakšice koje predlažemo je proširenje korištenja porezne olakšice za zdravstvene usluge. Naime tijekom Naime tijekom ovog vremena podnošenja poreznih prijava tijekom veljače često nam se javljaju i meni osobno kao zastupnici, ali i nama u klub zastupnika građani koji opravdano upozoravaju na jednu nelogičnost. Građani koji koriste za sebe poreznu olakšicu za zdravstvo, one račune koji nisu mogli ostvariti u obveznom sustavu zdravstvenog osiguranja koji su sami platili zdravstvene usluge to mogu koristiti kao poreznu olakšicu. Ako nekim slučajem ti porezni obveznici imaju bolesno dijete koje uzdržavaju, za troškove liječenja svoga djeteta ne mogu koristiti olakšicu. Za sebe mogu, za svoje maloljetno dijete ne mogu. To je velika velika nepravda koja pogađa zaista najugroženiji dio populacije, odnosno bolesnu djecu i predlažemo da se naprosto olakšica za zdravstvo proširi da ako rezident, dakle porezni obveznik može koristiti poreznu olakšicu zdravstva za sebe, da to isto tako može koristiti i za dijete koje uzdržava. Mislim to je elementarna logika i elementarno poštenje i pravednost prihvatiti taj prijedlog. Drugo, predlažemo uvođenje poreznih olakšica za obrazovanje. Dva su cilja na neki način poreznih olakšica kako ih ja vidim opet vodeći se elementarnom logikom, s time da sada prevladava ovaj prvi tim poreznih olakšica a to je da su na neki način one socijalna mjera. Gospođa Antunović je dobro rekla da porezne olakšice zapravo ne bi trebale biti supstitut za socijalnu politiku, na žalost još uvijek jesu. Mi imamo olakšice kojima se omogućava rješavanje stambenog pitanja, imamo olakšice kojima se omogućava rješavanje zdravstvenog pitanja i one su na neki način sve socijalnog karaktera. Drugi tip poreznih olakšica svrha je da potaknemo građane, građane gospođo Majdenić a ne poduzetnike nego građane za sebe, da potaknemo na ulaganje ono što država smatra poželjnim ulaganjem. Šaljemo građanima poruku što je to poželjno ulaganje za njihovu budućnost. Mi im želimo poslati poruku kao država, a mislim da bi im trebali poslati, da je poželjno ulaganje u obrazovanje. Čuli smo već ovdje podatke i to smo napisali u svom prijedlogu zakona, da godišnje jedna obitelj na obrazovanje troši 528 kuna, manje nego za telefonski račun mjesečno. Time kolegice i kolege mi ne možemo postati niti država niti društvo znanja i naše je naravno zapitati se kao zastupnika i zastupnice što smo učinili da građane potaknemo da ulažu u svoje obrazovanje i obrazovanje svoje djece. Slika jedna zašto predlažemo ove olakšice. Mlađa osoba ima 25-26 godina, završila je fakultet, ima nekakvu visoku stručnu spremu, evo reći ćemo da je nastavničkog smjera, da je diplomirani učitelj ili profesor nekakvog jezika, zaposli se u školi, radi u školi, u školi su ljudi jako potplaćeni, radi za plaću manju od prosječne plaće u državni i ona se odluči dalje usavršavati. Odluči upisati poslijediplomski studij. To je dobro za nju osobno, to je dobro za djecu kojoj predaje, to je dobro za državu. Njezin poslodavac, a to je država, toj osobi i tom radniku nikada neće platiti njezin poslijediplomski studij. Nikada. Mi predlažemo da taj iznos troškova poslijediplomskog studija koji godišnje po semestru dođe do 10 tisuća kuna, ovisno o studiju, ali više od 5 manje od 10, uđe kao porezna olakšica. Vi ste protiv toga. Scena druga. Osoba koja godinama stoji na zavodu za zapošljavanje i nezaposlena je, odluči platiti tečaj informatičkog opismenjivanja. Vidjeli smo kod rasprave o proračunu da Hrvatski zavod za zapošljavanje planira informatičko opismeniti nekoliko stotina ljudi, svega. Odluči sama financirati taj tečaj i platiti si, to košta nekoliko tisuća kuna, osoba je nezaposlena. Mi predlažemo kad već negdje nađe taj novac da joj se ti troškovi priznaju kao porezna olakšica. Vi ste protiv toga. Roditelji odluče, jer u školi još uvijek nemamo dovoljno stranih jezika, odluče svoje dijete upisati u školu stranih jezika ne bi li mu tako omogućili da ima bolje životne kompetencije, obrazovne kompetencije, da bude sutra lakše zaposleno na tržištu rada posebno na zajedničkom tržištu Europske unije. Ti tečajevi stranih jezika koštaju nekoliko tisuća kuna, više od prosječne plaće. Mi predlažemo da to bude porezna olakšica. Vi ste protiv toga. Vi ste protiv uvođenja poreznih olakšica za obrazovanje. Ovo su samo neke od ilustracija. Tu ćemo razgovarati još mnogo puta o tome u Saboru, ja sam gotovo sigurna da ćete svi imati puna usta društva i države znanja, kako je to nama bitno, kako je to nama važno, ali kontinuirano odluku po odluku ne prihvaćate ovakve prijedloge. Ja ću podsjetiti kolege koji nisu bili ovdje u prošlom mandatu, a mislim da treba podsjetiti i neke koji su ovdje sjedili u prošlom mandatu, da je ovaj prijedlog SDP već podnio. Taj isti prijedlog smo podnijeli u prvoj polovici 2004. godine. Vlada je tada to odbila sa jednim vrlo zanimljivim obrazloženjem, koji je otprilike išao da, evo ovi SDP-evci tako svašta hoću, ali oni tako pišu svakakve prijedloge koji nisu dobri, kompletni, kvalitetni, ali da zato eto imamo jako dobru Vladu koja to podupire u načelu i u ideji i da će Vlada predložiti svoje cjelovite prijedloge. Prošle su četiri godine, jednog prijedloga od Vlade nije došlo i sad hoćete da povjerujemo Vladi kad nam u Izvješću Vlade piše da će oni sad to razmotriti. to razmotriti. Još četiri godine, a cijelo vrijeme ćemo pričati da smo za državu i društvo znanja. U mišljenju Vlade inače ima dosta zanimljivih stvari, ja bih voljela da meni predstavnik Vlade to i obrazloži. Kaže da ne možemo uvoditi nove porezne olakšice jer već imamo dosta olakšica. Naime, za obrazovanje olakšica koje mogu koristiti rezidenti, odnosno porezni obveznici nemamo. Imamo za poslodavce, imamo za poduzetnike, za rezidente i građane porezne olakšice nemamo. Ja ne znam kako se mogu zbrajati kruške i jabuke. Mi ovdje, Vlada u svom izvješću zbraja kruške i jabuke. I onda kaže da nema potrebe za uvođenjem novih poreznih olakšica, jer obzirom da bi to rezultiralo netransparentnim poreznim sustavom. Ako već imamo olakšicu za zdravstvo, za ove investicije u životno osiguranje, za rješavanje stambenih pitanja, ako dodamo još jednu koja se uklapa u taj cenzus od 12 tisuća kuna godišnje što bi tu bilo netransparentno, a da je dosad bilo transparentno. Onda kaže Vlada da bi to izazvalo dodatne teškoće u provedbi propisa. Da bi izazvalo u poreznoj upravi dodatne teškoće. Iskreno, kao zastupnici ako postoji ovdje konsenzus, a mislim da bi oko toga trebao postojati konsenzus, ako postoji dogovor da nam je znanje strateški bitno mislim da svi se možemo složiti i reći da vjerujemo da je porezna uprava dovoljno sposobna da se organizira i da nema poteškoća, da naprosto drugačije organizira način obrade. U situaciji kad je sve povezano računalima, poreznoj upravi svake godine morate nositi jedne te iste papire. Sad smo podnosili godišnje porezne prijave, pa neka malo primjenom tehnologije, drugačijom organizacijom rada pa im neće biti komplicirano, odnosno povećanja troška ubiranja poreza. Ponavljam, dodajemo porezne olakšice koje spadaju u isti onaj cenzus od 12 tisuća kuna, ne dodajemo nove ova Vlada HDZ ih je već smanjila. Mi smo imali 12 plus 12 plus 12. Vlada je to smanjila. Sada je samo 12. Posebno je zanimljivo, tu su neki kolegice i kolege već govorile kao super kontra argument, kao poslodavci imaju, su stimulirani da šalju radnike. Pa ne govorimo mi o poslodavcima. Dapače da su stimulirani, još najbolje da nisu. Ovdje govorimo o potrebi da se građani stimuliraju za ulaganje obrazovanja. Ja ponavljam na kraju i zaključit ću svoju diskusiju, negdje se nadam da će biti pameti u ovom Parlamentu da se to podrži. To je naprosto pitanje pameti i hrvatske budućnosti. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Replika, gospođa Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Kažete gospođo zastupnice da nije pravedno da porezni obveznik ima olakšice za zdravstveno osiguranje i takve usluge za sebe, a da nema za svoje malodobno dijete koje uzdržava, iako ima olakšicu za njega, ali ne i za sve zdravstvene usluge, odnosno njegove zdravstvene potrebe. Početkom siječnja Agencija GPK je objavila podatak da je 75% kućanstava imalo izvanredne zdravstvene izdatke, osim zdravstvenog koji ne pokriva zdravstveno osiguranje. To je alarmantna situacija, a ovo kolegice Lugarić ne da nije pravedno, nego je van svake logike i pameti da dajemo onome ipak odraslome koji se brine o tom djetetu, konkretno za zube. Pa stariji i ne mora žvakati, ali dijete mora. Pa to je van pameti. Pa dajte ljudi. Ja ispočetka nisam mislila da takav zakon će morati postojati, iako dugo, na žalost i svi smo pomalo krivi za to. Govorim ovo da se neke zaista, nije sad pitanje poena. Ja sam zaista i to dugo egzistira u našem zakonodavstvu, takva jedna nebuloza i krajnje je vrijeme da se bar to popravi. pa ne možemo to opravdati našim građanima. Ljudi misle da je nekakva zabuna, idemo svi gledati, pa vidimo, eto otkrivamo ponekad što se nešto godinama provlači što nije normalno, što je van logike, što se neda nikakvom političkom bojom, opcijom, opredjeljenje nekakvim različitim vizijama i pristupima, proračunu, poreskoj politici pravdati zdravom logikom i zdravom pameću. Dajte bar to ispravimo. Gospođo Ingrid Antičević, mislim da i stariji moraju žvakati, ali zaista ste u pravu kad kažete kad već starijima dozvoljavamo da koriste olakšice za popravak zubi da to imaju i djeca koju oni ipak uzdržavaju. Hvala lijepa. Replika, gospođa Nevenka Majdenić. Izvolite. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, pa evo ono što hoću reći, a to je da ova Vlada, Vlada Hrvatske demokratske zajednice od dolaska na vlast kontinuirano ulaže u znanost i obrazovanje. Svake godine se povećavaju sredstva i stvarno iskreno želimo da ovo bude zemlja, hrvatska zemlja znanja. Ono što ste, što vezano uz olakšice u obrazovanje, ja samo mogu reći da vi niste dobro shvatili. Ja nikako nisam protiv olakšica, ali želim reći da na ovaj način, da je ovo neprimjereno i da olakšice moraju biti dobro integrirani u sustav. Prema tome, nisam protiv toga, krivo ste razumjeli, a jesmo. Ova Vlada i ova parlamentarna većina je sigurno za ulaganje u zdravstvo i obrazovanje, u znanost i obrazovanje. Tri stvari. Odgovor na argument da Vlada kontinuirano povećava ulaganje u obrazovanje je naprosto da se ulaganje u sve ostale sektore povećavaju. Državni proračun 2003. godine je bio 75 milijardi, sad je 110 ili 111 i povećanje ulaganja za obrazovanje u odnosu na povećanje ulaganja ostale sektore nije ni po čemu različito, dapače čak je i manje. Dapače, čak je i manje. Drugo, ja se nadam kad ste sad izrekli da niste protiv olakšica za obrazovanje, da ćemo u vrlo skorom roku od vas kao očito stručnjakinje, jer smo mi očito svi u SDP-u nestručnjaci i ne znamo u vrlo skorom roku da ćete evo vi inicirati da će klub HDZ-a predložiti zakon kojim će se uvesti porezne olakšice za obrazovanje. Hvala lijepa. I gospodin Boris Matković, također replika. **Matković, Borislav (HDZ)** Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Uvažena kolegice Lugarić, nemam ništa osobno protiv vašega prijedloga isključivo iz razloga jer sam 25 godina dakle radio kao profesor u srednjoj školi i razumije otprilike problem o kojem vi pokušavate govoriti, pa i u ovom pogledu. Međutim ja se ne mogu složiti s vama u smislu da te olakšice, recimo vi ste naveli primjer jedan postdiplomski studij. Škola ima, na primjer srednja škola sasvim ima u svom dakle, u svojoj tamo sistematizaciji da je sasvim dostatno da ja završim visoku školu i da predajem svoj predmet. Dakle i to je sasvim dostatno. Ako ja želim postdiplomski onda bih ja to trebao platiti. To se nigdje u svijetu ne plaća. Pa to su ostaci nekog sustava koji smo prošli. A to trebati vi platiti sami. platiti sami. Vi ćete sve da vam škola to i plati, vi ćete poslije otići i škola od vas nema koristi. Njoj je dostatno ono što vi imate kroz visoku stručnu spremu. To je život. To je sigurno. Govorite o nekom tečaju stranih jezika. Pa vidite moje dijete, ja imam troje djece svi govore engleski jezik, nitko nije išao na tečajeve jer u Vrgorcu nije bilo tečajeva. Ali su od predškolskog odgoja, preko osnovne škole, srednje škole ako imaju kvalitetne profesore, kroz programe to mogli usavršiti. Prema tome u tom smislu u svakom slučaju nemam ništa protiv ovoga što vi govorite. Ali sam na strani, kolegice Majdenić očito niste dobro razumjeli nešto.

Mislim dakle nema između. Ima izrijeke u narodu za to, ali dobro. Ali dakle da se vratimo na ove poslijediplomske za nastavnike itd. Govoriti u 21. stoljeću da je za obrazovatelje dovoljan stupanj obrazovanja fakultetska naobrazba i iščuđavati se nad činjenicom kako bi netko uopće sa znanstvenim stupnjem ili stručnim stupnjem magistra znanosti došao raditi bilo u osnovnu ili srednju školu je suludo. U kolektivnim ugovorima i za osnovno i za srednje školstvo imate stoga povećanje plaće za ljude koji rade sa znanstvenim stupnjem magistra znanosti u osnovnoj i srednjoj školi upravo zato da se tako dobro obrazovani ljudi stimuliraju da dođu raditi u školu. Upravo zato kolega. A ne, a vi se nasuprot tome iščuđavate kome bi uopće palo napamet? Pa valjda želimo dobro školstvu. A to vidi ministarstvo jer je u kolektivne ugovore i tu mogućnost predvidjelo. I takve ljude još dodatno stimulira.

Nije dozvoljeno bez pitanja i molio bi da se ovako ove, ukrasni izrazi kao suludo i to zapravo izbjegavaju da ne bi nitko se osjetio povrijeđen i tako, moj prijedlog. Jeste razumjeli gospođo? Ovo upotrebljavanje suludo nešto i tako to nije baš Hvala. Imamo jedan ispravak gospođa Neda Klarić. i upozorava nas da se porezne olakšice ne smiju trošiti kao supstitut za socijalnu politiku. To je naprosto netočno gospođo zastupnice, jer upravo ova hrvatska Vlada je primjenom Zakona o socijalnoj skrbi, nizom podzakonskih akata na vrlo razvidan način pokazala svima nama kako se skrbi o svakoj dobnoj skupini svih građana Republike Hrvatske, jednako kao što je i razvila i omogućila modele kako jedinice lokalne kao i regionalne samouprave skrbe o svojim socijalno ugroženim građanima. Hvala lijepa. Hvala. Povreda Poslovnika gospođa Marija Lugarić. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče! Povrijeđen je članak 209. stavak 4., jer zastupnik koji kaže da zastupnik može ispraviti netočan navod o iznesenim činjenicama. Ja sam upravo suprotno gospođo izgovorila da je jedna od svrha poreznih olakšica da budu socijalna mjera, a vi mene ispravljate da, govorite da sam rekla nešto potpuno suprotno. I molim vas da drugi put ne zloupotrebljavate ovaj institut ispravka navoda. To se još uvijek ja brinem oko toga i kao što znate prelazim preko bezbroj vaših i sličnih ispravaka takvih. A pozivanje na članak 209., gospođa je tvrdnju, na vašu tvrdnju rekla svoju tvrdnju. …/Upadica se ne čuje./… Tvrdnju je rekla. I sad ići u parnicu, neku ovdje raspravu tko je šta i kako rekao, dajte molim vas nemojte nas dovodit u takve situacije jer onda samo možemo gubit vrijeme i u besplodnim polemikama oko toga. Sa velikim iščekivanjima očekujem promjenu Poslovnika i racionalizacija ovog Sabora će sigurno se odraziti na državnom proračunu jer ćemo manje trošit vremena, pa ćemo bit racionalniji u našim raspravama. Ja vas molim lijepo evo idemo dalje na, sada ima svoju raspravu gospodin Ante Kulušić. Izvolite! **Kulušić, Ante (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče! Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak predlagatelj predlaže izmjene u oporezivanju dohotka koji u prvom redu znače povećanje olakšica za obveznike poreza na dohodak. A u drugom redu udar na proračun ili uvođenje novih poreza. Predlagatelj izmjena članka 36. Zakona o porezu na dohodak traži povećanje osnovnog osobnog odbitka sa tisuću i 600 na tisuću i 900 kuna. Pored toga traži se proširenje poreznih olakšica za stvarne troškove za zdravstvene potrebe uzdržavanih članova obitelji kao i troškove plaćanja postdiplomskog studija, tečajeve stranih jezika, tečajeve informatičkog obrazovanja. Sve je to lijepo i krasno i svi bi mi htjeli veće plaće, veće olakšice. Međutim, odakle sredstva? Čak u točci 3. prijedloga o izmjenama zakona piše. Za provedbu ovog prijedloga nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. A logika nalaže ako povećavamo olakšice zar nije logično da će porezni prihodi biti manji i da je potrebno osigurati dodatna sredstva u proračunu. Da bi osigurali isti prihod od poreza na dohodak i da stvarno ne bi trebalo osigurati dodatna sredstva u proračunu predlagatelj u točci 2. prijedloga traži smanjenje doprinosa za mirovinsko osiguranje i to prvog stupa sa 15 na 11 i na taj način osiguranje uvećanja poreznih osnovica koje se oporezuju u porezu na dohodak. Kako sada namaknuti manjak od četiri postotna poena na poziciji obveznog mirovinskog osiguranja na teret poslodavca, ali da poslodavac ne bi više bio opterećen nego sad? Smanjuje se doprinos za zdravstveno postotna poena sa 15 na 11%. Na ovakav način neće možda biti manje naplaćenog poreza na dohodak, neće biti manjak obveznog mirovinskog doprinosa, ali stvara se manjak doprinosa za zdravstveno osiguranje i to kako stoji u točci 3. prijedloga čak četiri milijarde kuna. Naravno sad dolazimo do toga da je potrebno osigurati potrebna sredstva u proračunu vezano za uvećanje olakšica kod poreza na dohodak. Naravno da jest samo pretakanjem sa jedne pozicije proračuna na drugu, sa druge na treću stvara se privid da dodatna sredstva u proračunu nisu potrebna zbog povećanja olakšica zbog povećanja olakšica kod poreza na dohodak. Prihvaćanjem uvećanih poreznih olakšica a neuvođenjem novih davanja poreza ili doprinosa značilo bi daleko veći deficit državnog proračuna što je u ovom trenutku neprihvatljivo. Na kraju predlagatelj u točci 3. traži uvođenje poreza na prihod od kapitala od čega slijedi da je sam svjestan netočnosti da nije potrebno osigurati dodatna sredstva iz proračuna. Dodatna sredstva su uvijek potrebna ako smanjujemo jednu prihodovnu stranu proračuna ako u isto vrijeme ne smanjujemo rashodovnu stranu. Sve drugo je veći deficit proračuna. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak osobno ne prihvaćam. U ovom trenutku ne postoje sredstva iz kojih bi se mogao namaknuti manjak sredstava u proračunu prihvaćanjem ovog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak osim uvođenja novih poreza. Nisam za uvođenje novih poreza na bilo koji način. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni kolegice i kolege. Već sam govorio u ime kluba zastupnika, ali evo nakon rasprava i čuvši različita mišljenja, različite opservacije, replike, ispravke netočnih navoda osjetio sam potrebu još jedanput i pojedinačno raspraviti na jedan način koji možda malo odudara od onoga uobičajenog. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji imamo ovdje na klupama pred sobom mogu kazati da u samoj svojoj namjeri doista sadržava socijalnu notu i humanu ideju a to je povećanje neto plaće najslabije plaćenim zaposlenicima u Hrvatskoj. Međutim, uvjeren sam da svatko od nas tko sjedi u ovim klupama želi da su plaće zaposlenika veće a posebice onim kojima su najniže, ako istodobno rade u najtežim uvjetima privređivanja i poslovanja. Ali treba imati na umu da je prvenstvena zadaća zakonodavne vlasti stvoriti i održavati povoljno zakonodavno okružje koje će u suglasju ostalim ponajprije ekonomskim pa onda i tehnološkim, kulturnim, društvenim okružjem, gospodarskim čimbenicima omogućiti i poticati gospodarske aktivnosti i ostvariti preduvjete u kojima će gospodarski subjekti imati mogućnost razvoja svojih poslovnih aktivnosti. Mislim da je pravno odnosno zakonodavno okružje u Hrvatskoj, da ono nije idealno baš za razvoj gospodarske djelatnosti ali da je izuzetno povoljno za ostvarenje i isplatu pristojnih plaća onim gospodarskim subjektima koji tu aktivnost i obavljaju. Isto tako mislim da su razlozi niskih plaća ponajprije tih najnižih višestruki i iznimno slojeviti. Osobno doista smatram a što sam nekoliko puta i javno govorio da je neto plaća ispod 4 tisuće kuna nedostojna čovjeka 21. stoljeća i da se s takvim plaćama ne može nitko ponositi ali ponajprije poslodavac koji isplaćuje te plaće. I tu zanemarujemo najvažniju stvar a to su poslodavci jer odgovornost i socijalna i pravna za plaće je na poslodavcu jer se i ugovori o radu kojima se određuje i iznos plaće sklapaju između zaposlenika i poslodavca. Nesporno je da u Hrvatskoj postoje pravne pretpostavke koje poslodavcima omogućuju povećanje najnižih plaća i to bez dodatnih izdataka za zaposlenike. Naime, samo kao jedan primjer razloga ekstremno niskih plaća pojedinih struktura zaposlenih može se unutar već postojećeg fundusa izdataka za zaposlenike povećati preraspodjelom unutar tog fonda i ukupnog troška svih zaposlenika u organizaciji. Neprirodno je, ekonomski neopravdano i neetično u istim poslovnim organizacijama imati tzv. proizvodnu strukturu zaposlenika koja ima neto plaću cirka 2 tisuće i na stotine istodobno, na stotine u istoj toj poslovnoj organizaciji menađere i golobrade, tzv. menađere sa stotinama tisuća kuna izdataka mjesečno ili sa plaćama znatno većim i od predsjednika Sabora, predsjednika Vlade i od mnogih menađera u zapadnim i europskim vrlo sređenim sredinama. Osobno sam bio direktor jedne velike tvrtke gdje su imali također niske plaće ali gdje je najveća plaća bila 15 tisuća kuna a najniža 3 tisuće kuna. Danas nakon pet, šest godina u istoj toj sredini ostale su plaće ovim najnižima isto tako 3 tisuće kuna ali ima 70 i nešto, čini mi se pet šest novih tih modernih modernih mladih kvazi menađera koji imaju plaću iznad 40 tisuća kuna. Dobro je primijetio jedan ekonomski znanstvenik iz Njemačke koji je kazao da nije bitno kolika je plaća zaposlenika nego da je najvažnije koliko zaposlenik košta organizaciju. A mjesečno koštanje mnogih u organizaciji je previše. Jer, u koštanje su i skupocjeni automobili i troškovi reprezentacije doduše i neto plaće ali i tzv. službena putovanja a zapravo više naliče hedonističkim putovanjima, koštaju znatno više iznad europskog standarda. Navest ću još jedan primjer gdje postoji prostor za povećanje plaća najlošije plaćenih zaposlenika. Poznato je da u troškovnu stranu poslovnih organizacija spada štošta što tamo ne pripada, pa tu po prirodi stvari nije mjesto ali tu su i otplate za dionice upravo tih firmi kojima se i upravlja i kojima se zaposlenicima 70, 70, 80% od ukupnog broja zaposlenika drže na najnižim i neprihvatljivim plaćama. Taj nesrazmjer između učinka i visine plaća je ogroman prostor za podizanje standarda najugroženijih. Ovo sam želio istaknuti samo iz razloga što mi se čini da se odgovornost za nisko plaćen jedan dio zaposlenika doista velik dio zaposlenika u Hrvatskoj neopravdano koncentrira na državu i političko okružje a zanemaruje onaj najbitniji segment a to su poslodavci. Osobno sam protiv Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dohotku jer uvijek načelno podržavam sustavno rješavanje svakog uočenog problema. I ovo je jedan veliki problem u Hrvatskoj i zato sam za njegovo sustavno i sistematično rješenje. Neće smanjenje doprinosa sa četiri postotna poena možda tako imati izravni efekt ne bi imao, jer smo isto tako znajući mentalitet poslodavaca u Hrvatskoj da svaku situaciju pokušavaju iskoristiti samo za povećanje dobiti, a ne za zaposlenike. Pa sjetimo se da je isto tako u ovom Saboru i rasprave bilo o smanjenju PDV-a na novinska izdanja i samo se iskoristilo u povećanje dobiti. To zaposlenici nisu osjetili iako je 12 postotnih poena bilo smanjeno. Zato kažem da još jedanput s obzirom da je ovo samo jedan pojedinačan pristup, jedan segment koji zahvaća jedan veliki i složen problem, samo sam zato iz razloga da se ne prihvati ovaj zakon. Ali doista se ukazao da je vrijeme, da dolazi vrijeme da se oko ovoga ozbiljnije pozabavi i na sustavan način rješava u Hrvatskoj. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku gospodin Davor Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani zastupniče. Pa evo ja ću se morati s vama dva puta složiti. Prvo rekli ste da su troškovi u tvrtkama rashoda za vozni park, znači na puno većoj razini nego što su plaće za zaposlenike. Tu se slažem i slažem se da su plaće zaposlenika na razini od 2000 i 4000 kuna na razini dostojanstva. I tu se slažem, i zbog toga što se s tim slažem volio bih da se i vi složite sa mnom, odnosno sa dijelom nas koji misle da su upravo poticanje obrazovanja kao nužan uvjet prekvalifikacije, tranzicije i mobilnosti radnog mjesta nužni uvjeti da ljudi oni koji se zapošljavaju mogu ostvariti i veću plaću. I u duhu toga volio bih da podržite prijedlog barem u ovom dijelu koji se tiče obrazovanja. Podsjetit ću vas na to da je 2004. godine bila zadnja izmjena Zakona o poreznim olakšicama, a vezana je na to da je od 1.1.2005. ukupna masa poreznih olakšica koje može konzumirati pojedinac sa 48000 kuna smanjena na 12000 kuna. Dakle, 2005. ona je smanjena četiri puta i upravo u duhu toga što je već smanjena ta ukupna masa četiri puta, ja apeliram sada da ovaj dio koji je vezan za obrazovanje se ugradi u porezne olakšice da bi se ljudi mogli što bolje i što lakše zapošljavati upravo s te osnove što su obrazovaniji. A što se tiče prijedloga, drugog dijela prijedloga oko porezne osnove on je usko vezan uz ovaj prethodni zakon. Dakle, ili glasate zajedno za oba zakona ili odbijate oba zakona. Činjenica je da je proračun već za 2008. napravljen, da su u njega ugrađene određene stavke. No, volio bih kad bi zajedno i vi sa nama, onako kako mi razmišljamo razmišljali da možda to počnete primjenjivati od 1.1.2009. Nikad nije kasno za dobar prijedlog. Hvala gospodine predsjedniče. Naime, već sam u izlaganju u ime kluba HDZ-a kazao da olakšice koje ste predložili za obrazovanje već imaju poslovne organizacije i sve institucije, odnosno organizacije. One imaju olakšice za to dodatno obrazovanje, a upravo su njima i najpotrebniji ljudi koji se obrazuju. Dakle, nema potrebe onda i pojedinačno kad to već tu poreznu olakšicu mogu koristiti i organizacije. A zašto još ne mogu prihvatiti. Samo bih ponovio da podržavam načelno sve što teži poboljšanju standarda bilo kojeg pojedinca, najugroženijeg da se razumijemo. Ali ne djelomično rješavanje, nego sustavno rješavanje. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Zaključno u ime predlagača gospodin Slavko Linić. Izvolite. hvala na sudjelovanju u raspravi po ovom prijedlogu zakona. mislim da iz vaših rasprava puno toga bi mogli iskoristiti za pripremu drugog čitanja ukoliko zakon bude prihvaćen u ovom prvom čitanju. Kad govorimo o tim prijedlozima koji su došli s vaše strane onda je to evidentno prijedlog da zbog ogromnog broja ljudi u trgovačkim društvima koji koriste svoje položaje i ostvaruju visoka primanja, nesrazmjerna u odnosu na prosječna primanja radnika neposredno zaposlenih u proizvodnji ili u trgovini i da je evidentno razmišljanje o novoj stopi koja će ići sa dodatnim poreznim opterećenjima prema upravo tim koji dobivaju iznad nekakvih odnosa jedan naprama deset, jedan naprama dvanaest, da je evidentno da nova porezni razred je nešto što je odgovor koji bi se moglo dati i na taj način ja bih rekao destimulirati za tako ne osnovane visoke plaće. u cijeloj ovoj raspravi evidentno da ta najniža osnovica koja je manje-više četiri godine prisutna u našim rješenjima, neoporeziva osnovica od 1600 kuna je nešto što je evidentno da bi trebalo promijeniti. Mi smo i predložili tu osnovicu od 1900 kao neoporezivu i iz razloga što na neki način smo vezivali uz prethodni akt koji je govorio o 300 kuna povećavanja prosječne plaće koju otprilike mislimo da bi trebali osigurati ako želimo ublažiti udar inflacije od 5,7%. I tu je onda ta neka kalkulacija. Vjerujem da bi daleko kvalitetniji prijedlog bio kad bi ga vezivali uz najnižu plaću o čemu sada Vlada i sindikati pregovaraju. Jer očito da je i to jedno važno pitanje. Zašto? Ne samo zbog ovakvih ja bih rekao kvazi menadžera koji uopće ne vode brigu o zaposlenima, nego o svojim profitima i visokom plaćama. Ali evidentno je da u Hrvatskoj imamo i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti koje ne podnose ja bih rekao nešto veće plaće, pa je stalni rad ja bih rekao Vlade i sindikata i poslodavaca što je to najniža plaća i gdje bi najniža plaća bila. Tako da budimo svjesni da jača pozicija i Vlade u ovim pregovorima bi bila 1900 kuna kao nekakva baza. Jer znate, ovako vam poslodavci kreću u pregovore ali 1600. Ovo što sindikati vele je previsoko. Vlada da bi bila jača u pregovorima mora shvatiti da neoporezivi dio plaće mora biti nešto veći da bi i pregovaračka pozicija sindikata i Vlade u odnosu na poslodavce za najnižu plaću bila veća. Prema tome pokušajte shvatiti mi ćemo morati taj dio uskladiti jer ju nismo usklađivali četiri godine. 2004. Sanaderova Vlada je trenutno izmijenila u niskoj inflaciji tada za 100 kuna. Evidentno da sa ovom inflacijom i pregovorima pred minimalnu plaću bitno je ovo značajnije korigirati. Malo smo bili iznenađeni da sa prijedlogom proračuna nije došlo do toga, ali evidentno je da u toku ove godine mi to moramo riješiti. Jer budite uvjereni da će biti teški pregovori oko minimalne plaće bez rješavanja i najnižeg, odnosno neoporezivog dijela plaće. I to je razlog zašto smatramo i vidimo iz vaših rasprava da uopće to nije upitno, je sada upitno kako razriješiti problem pogotovo problem financiranje jedinica lokalne samouprave ako ne idemo u izmjenu Zakona o obveznim doprinosima. Ako ne idemo onda će biti problem to podizanje, ali je ono neophodno. U tom dijelu evo mislim da u drugom čitanju se mogu doraditi ovi prijedlozi i da se može na neki način i očekivati nekakvi rezultati pregovora Vlade, poslodavaca i sindikata oko najniže plaće pa će se nekako staviti u korelaciju na najniže. Kada govorimo o olakšicama poreznim, mislim da jednostavno to nisu veliki izdaci za državu. To nisu. Ali su tu poruke prije svega po meni, poreznika. Jer je to i neki pozitivni način da se svako od građana Hrvatske disciplinirano odnosi prema poreskim prijavama, da bude zainteresiran za redovitu poresku prijavu, da na neki način ima i stimulans za taj dio. Tu ste sami napominjali da su poslodavci i kvazimenadžeri ajde nemojmo svih metnut u to, neodgovorni. Nemojte očekivati da će taj brinuti o tome da mu radnik dobije kvalitetniju naobrazbu. U takvim slučajevima sam radnik to mora učiniti, sam radnik se mora pobrinuti da sa novom naobrazbom može promijeniti takvog poslodavca, dajmo mu tu priliku. Prema tome evidentno je da još uvijek ne možemo biti sretni ja bih rekao sa odnosima ni nas kao zakonodavca, ali ni sindikata sa poslodavcima i da imamo puno nesporazuma, puno problema, puno gluhih i u tom trenutku to je potreba nas parlamentaraca da pokušamo radnicima omogućiti da sami mijenjaju poslodavca, ali da bi to učinili moraju se dodatno obrazovati i zato je i važno. o onom drugom dijelu kada govorimo da bi zdravstvenu uslugu trebalo proširiti na obitelj nosioca porezne prijave, mislim da je to čisto samo jedna ispravka i zato smatramo da nije problem taj dio podržati. Ili u krajnjem slučaju ako već i ne prođe ovaj prijedlog, očekujemo da će to učiniti sama Vlada i da ćemo na taj način u ovoj godini građanima mogućnost da već porezne prijave za iduću godinu budu sa njihovim pojačanim interesom zbog ulaganja u zdravstvo, zdravstvenu zaštitu i zbog ulaganja u dodatna životna obrazovanja. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu. Izgledno je odlučivati sutra.